fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Sverre Myrli tirsdag 21. mai for å delta på konferanse om kunstig intelligens i regi av OSSEs parlamentarikerforsamling i Lisboa, Portugal – fra Høyres stortingsgruppe om velferdspermisjon for representanten Erlend Larsen tirsdag 21. mai Disse søknader foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt.

På veg- ne av stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Dagfinn Henrik Olsen, Frank Edvard Sve, Erlend Wiborg, Silje Hjemdal og meg selv selv ønsker jeg å fremme et forslag om en rask etablering av en kompensasjonsordning for oljearbeidere fra pionertiden. På vegner av repre- sentantane Andreas Sjalg Unneland, Audun Lysbakken, Kirsti Bergstø og meg sjølv vil eg gjerne fremja eit representantforslag om rammene for Etterretningstenesta.

Høyre mener at det er kommunene som best kjenner til de lokale forholdene og er best egnet til å ta beslutninger som sikrer at naturen blir forvaltet på en god måte. Kommunene har en sentral rolle i arealforvaltningen i Norge og forvalter 83 pst. av landets areal. Gjennom plan- og bygningsloven har de et veldig viktig verktøy for å ta vare på natur og naturmangfold. Kommuneplanens arealdel er en viktig del av kommunens langsiktige plangrunnlag, og den skal vise sammenhengen mellom samfunnsutviklingen og framtidig arealbruk, og også ivaretakelsen av viktige naturområder. naturområder. Solberg-regjeringen foreslo i stortingsmeldingen Natur for livet – Norsk handlingsplan for naturmangfold et pilotprosjekt for å prøve ut bruk av kommunedelplaner som et verktøy for å ta vare på naturmangfold. Pilotprosjektet ble ferdig i 2018, og tilbakemeldingene fra kommunene var bl.a. at en sånn plan gjorde det lettere for kommunen å prioritere innsatsen sin, og at planen gjør arbeidet med naturmangfold mindre personavhengig og mindre sårbart for skifte i administrasjonen. derfor, etter vårt syn, et godt verktøy for å få oversikt over naturmangfoldet i kommunen og prioritere arealbruk og tiltak. Høyre støtter derfor ikke representantforslaget.

Bærekraftig forvaltertradisjon og tenking i generasjonsperspektiv er avgjørende når vi snakker om natur- og arealpolitikk. Store geografiske forskjeller gjør at ulike lokalsamfunn har ulike behov. For Senterpartiet og Arbeiderpartiet står det lokale selvstyret sterkt. Kommunene har og skal ha hovedrollen i arealforvaltningen og legge til rette for en god utvikling i hele Norge. I de nye planretningslinjene regjeringen sendte på høring i mars, «Arealbruken skal tilrettelegge for gode mobilitetsløsninger, redusert transportbehov og redusere tapet av naturmangfold, dyrka mark og friluftsområder. Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging og næringsutvikling.» Kommunene skal også ha handlingsrom til å kunne bestemme hvor nye boliger skal bygges ut fra lokale forutsetninger. Det er forskjell på pressområdene og resten av landet. I vårt mangfoldige land er jeg glad for at de nye retningslinjene legger opp til en differensiering. Det er med på å sikre at arealpolitikken tar hensyn til lokale forhold. forhold. I regjeringens nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging oppfordres kommunene til å sette mål for å redusere nedbygging av areal.

Jordvern har fulgt meg fra jeg var tenåring og utbygging av nye E18 gjennom bygda ble avgjort. Et av alternativene gikk over jordene våre, men det endte heldigvis i en tunnel oppe i skauen. Kun 3 pst. av Norges areal er dyrket mark. Matjord er en knapphetsressurs. Nedbygging går ut over matsikkerhet og selvforsyning. Derfor inneholder den nye nasjonale jordvernstrategien et strengere mål for maksimal omdisponering av dyrket jord per år, nå på 2 000 dekar. Jo mindre nedbygging, jo bedre. Alle kommuner bør vurdere om gamle reguleringsplaner som omdisponerer matjord, men ikke er utbygd, kan tilbakeføres til landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift. Også framover må vi bruke natur. bruke natur. Arealpolitikk er krevende avveininger. Naturverdier stilles opp mot matjord, som stilles opp mot behovet for hus, samferdsel og arbeidsplasser. I Senterpartiet og Arbeiderpartiet er vi opptatt av sterkt

for det hastar å ta grep, og det skal skje innanfor det kommunale sjølvstyret. Naturen forsyner oss med mat, medisinar, vatn og rein luft, og intakt natur dempar flaum. Å ta vare på natur er difor å ta vare på livet, oss sjølve og våre etterkomarar.

Arealbruksendringar er den største trusselen mot livet på jorda. Berre i mi levetid har vi tapt 50 pst. av alle ville artar, og tap av leveområde og endring av måten vi brukar areala på, er den viktigaste årsaka.

pst. av områda som blir bygde ned, er skog. Det meste av utbygginga skuldast bustader, fritidsbustader og vegbygging, men store nye vindkraftverk har dei siste åra gjort store inngrep og stykkja opp enorme naturområde i Noreg. Utbygginga frå 1990 til 2019 hadde også stor negativ klimaeffekt og førte til gjennomsnittlege utslepp på 2,1 millionar tonn, ut frå Miljødirektoratet sine utrekningar.

planen regjeringa har varsla skal kome. Vi føreslår også at det bør innførast eit prinsipp om arealnøytralitet i arealforvaltninga i kommunane innan 2027.

[10:12:18]: De største problem- ene verden står overfor, er global oppvarming og tap av natur. Vi har inngått internasjonale avtaler om hvordan vi skal ivareta naturen bedre, dette må nå gjøres i et voldsomt tempo. I 2030 skal vi være i en helt annen situasjon enn vi er i i dag. Vi har inngått en naturavtale, Kunming–Montreal-avtalen, der vi har forpliktet oss til 30 pst. vern, 30 pst. restaurering og å stoppe naturødeleggende subsidiering – alt innen 2030. For meg er det underlig at regjeringspartiene, og også andre partier, ikke tydelig sier at dette skal komme i den stortingsmeldingen som de legger fram til høsten, for der må det vises hvordan vi skal nå disse målene. I tillegg: I klimaavtalen vi inngikk med EU i 2019, er det også en betydelig del som går på arealbruk, arealbruksendring og skog. Der har EU strammet inn sine mål: De skal kutte 55 pst. Vi har meldt til FN at vi også skal kutte 55 pst., sammen med EU, men vi har ikke fått den forsterkede saken fra regjeringen ennå. der er det arealbruk, arealbruksendring og skog, hvor vi skal nå målet om ikke å ha utslipp allerede i 2030. En må ha vesentlig sterkere virkemidler enn det regjeringen har kommet med til nå. I Glasgow, på klimatoppmøtet i 2021, sluttet Norge seg til mer enn 100 andre land og forpliktet oss til å stoppe avskoging innen 2030. Det må da også gjelde i Norge hvis vi skal følge opp og gjøre dette sammen med de andre landene. Vi kan ikke bare peke på utlandet. Vi må også levere vår del. Stortingsmeldingen om natur må ta tak i dette, og det må være store endringer allerede i 2030. Den bit-for-bit-nedbyggingen som har fått pågå lenge i Norge, og som har blitt godt av NRK nå i år, må ta slutt, og vi må verne de viktige naturområdene, og vi må stoppe denne nedbyggingen av natur.

er ikke sterke nok. De fortsetter noenlunde som før, med litt mer føringer til kommunene, men det må være et tydelig nasjonalt ansvar. Med dette vil Venstre slutte seg til alle de tolv forslagene som foreligger i

det mener jeg vi har levert på fra dag én i regjeringskontorene. Norge var en viktig pådriver for å få i land naturavtalen i Montreal, og Norge var en pådriver for de ulike målene,

det er stor uenighet om, nemlig om hvor mye makt kommunene skal ha. Jeg er veldig glad for at vår regjering sier at vi ikke skal tvinge kommunene til å ta naturvalg, men at vi skal hjelpe kommunene og gi kommunene verktøy for å kunne gjennomføre gode vedtak.

og «planvask». Derfor er jeg veldig glad for at regjeringen vår har bevilget penger til å gjennomføre disse «planvaskene». Vi har varslet at det kommer en naturmelding – stortingsmelding – til høsten, der vi skal introdusere flere nye verktøy, bl.a. eller naturregnskap. Hvis vi vet hva vi har, tror jeg også det blir lettere å ta vare på og bevare det.

[10:18:30]: Det hjelper lite med globale naturavtaler hvis vi ikke har tenkt å følge dem opp hjemme. Et areal tilsvarende tre ganger Mjøsas overflate er bygd ned på fem år. Utbyggere får herje i rødlistede naturtyper i inngrepsfri natur, i myr, i strandsonen, i vassdrag og i villreinområder. Vi vet at 4 000 km[²] med landjord er planlagt nedbygd, en fjerdedel av det er til hytter. Norsk naturpolitikk er rett og slett herreløs,

en politikk der staten tar mindre og mindre ansvar, der man overlater til hver enkelt kommune å beskytte nasjonale naturverdier, samtidig som de må konkurrere om arbeidsplasser og investeringer for å kunne finansiere sykehjemsplasser, ungdomstilbud og alt det andre viktige som kommunene har ansvar for. Denne målrettede ansvarsfraskrivelsen startet under regjeringen Solberg, og den har fortsatt under regjeringen Støre. For hva er det som står i Hurdalsplattformen? Jo, det står f.eks. at naturen skal være rammen for all politikk, men det står også at statlige innsigelser i arealpolitikken må bli færre. Dette er en oppskrift på allmenningens tragedie for norsk natur. Derfor har Miljøpartiet De Grønne lagt fram en naturplan for Stortinget og flere forslag for en samlet endring av arealpolitikken. Den består av tre hovedprinsipper. For det første må vi håndheve politikken Stortinget allerede har vedtatt. Vi har f.eks. i mange tiår hatt forbud mot å bygge i strandsonen og på matjord, men disse men disse forbudene ignoreres systematisk. Det foreslår vi å rydde opp i. For det andre må vi bestemme oss for at vi skal slutte med tap av natur. Vi foreslår å innføre arealnøytralitet som ramme for kommunene, og sånn kan vi beholde lokal styring samtidig som vi stanser tapet av natur. For det tredje må vi begynne å vinne tilbake noe av dyrelivet som er tapt. Vi foreslår å sette i gang et omfattende arbeid for å restaurere natur. Vi skal ha mer fuglesang i nærskogen, mer fisk i fjorden og mer rype i fjellet. fjellet. Stortingsflertallet sier nei til alle de 19 forslagene i Miljøpartiet De Grønnes naturplan. Det er trist, og det er i strid med det folk flest ønsker, for folk ønsker å se reelle endringer på bakken. Nesten to av tre nordmenn mener det bygges for mye i naturen. Vi har selvsagt merket oss at regjeringen varsler en handlingsplan for natur, men siden den har tatt veldig lang tid, blir den antakelig ikke behandlet før til vinteren, og da kommer vi ikke i gang med skikkelige tiltak før stortingsperioden er over. Til slutt må jeg få takke Rødt og SV som har løftet veldig mange av Miljøpartiet De Grønnes forslag i komiteen, og jeg vil også ta opp

for Noreg ser ulikt ut. Enkelte parti i denne salen tek til orde for ei sterkare statleg overstyring i arealpolitikken. Der vil eg nytte anledninga her og no til å seie at det er eg ueinig i. Vi må slå ring rundt det lokale sjølvstyret, men vi skal gje gode verktøy og god hjelp til kommunane til kommunane i utforminga av arealpolitikken. Det må vere meir rom for å bruke areal til eksempelvis næringsutvikling og bustadbygging i eit område i eit område der det ikkje er press, enn i eit pressområde. Det er forskjell på Overhalla og Oslo. Difor har regjeringa i forslaget vårt til nye statlege planretningsliner for arealbruk og mobilitet lagt opp til at ein skil mellom pressområde og distriktsområde, og slik sett følgjer ein opp regjeringa om at arealpolitikken må vere tilpassa dei lokale forholda og leggje til rette for vekst og utvikling i heile landet vårt. Samtidig jobbar regjeringa langs fleire spor for å styrkje omsynet til natur i planlegginga. Vi la nyleg fram ei stortingsmelding om villrein, og seinare i år vil vi kome tilbake til Stortinget med ei konkret oppfølging av den globale naturavtalen i ei ny melding om naturmangfald. noko av det viktigaste vi kan gjere for at kommunane skal kunne løyse dei krevjande oppgåvene dei står overfor i arealplanlegginga, er å gje god rettleiing og eit godt kunnskapsgrunnlag.

Eg har god tiltru til at kommunane vil ta omsyn til natur og klima framover. Samtidig skal vi utvikle gode lokalsamfunn i heile landet vårt. Det er ikkje slik at lokalpolitikarar ikkje bryr seg om

for å utvikle akkurat sine lokalsamfunn, også med omsyn til natur.

til at regjeringa nettopp har løfta fram desse viktige omsyna. Vi gjer det også i dei statlege planretningslinene, vi gjer det i forventningane til kommunane. På den måten gjev vi styringssignal, sjølv om det er kommunane som skal vedta arealplanane

Eg lurer på om statsråden og regjeringa vurderer korleis ein skal premiere kommunar som forvaltar store naturområde sterkare framover? I dag er det slik at den kommunen som byggjer ned, den som legg ut tomter, den som startar ei næringsverksemd på store område

sit på mange måtar igjen som taparen fordi det ikkje gjev nokon økonomisk gevinst. Vil statsråden vurdere å innføre ein grøn kommunenøkkel for å møte dette?

Det som er viktig for oss som fellesskap, trur eg, er å gje kommunane gode verktøy i planlegginga si, slik at dei kan ta desse avvegingane – når er det riktig å byggje ut og når er det riktig å seie nei, dette området skal vere fritt for utbygging.

(V) [10:28:57]: Det er mange av oss som tidligere har sittet i kommunestyret og foretatt disse avveiningene. Men når det gjelder de internasjonale avtalene, er det regjeringen som har skrevet under på dem, det er regjeringen som har sluttet seg til Montrealavtalen, det er regjeringen og Stortinget som har sluttet seg til klimaavtalen med EU, og det er regjeringen som har inngått en enighet om at man skal slutte med avskoging. Så mitt spørsmål er ganske enkelt: Vil regjeringen da ta ansvar for at vi når målene om 30 pst. vern og 30 pst. restaurering, og at vi slutter med naturødeleggende subsidier? Vil regjeringen gjøre dette og sørge for at vi når disse målene, eller vil målene nås gjennom at det er summen av beslutninger i kommunene som er avgjørende?

for å gje kommunepolitikarane gode verktøy i si arealforvalting for både å ta vare på natur, og også sikre det som er ei nødvendig utvikling av dei ulike lokalsamfunna. Ola Elvestuen Stortinget vil få mu- ligheten til å gjøre de avveiningene, men spørsmålet er: Vil regjeringen legge inn den tydelige målsettingen om 30 pst. vern, eller skal det være avhengig av kommunenes beslutninger om de tilslutter seg dette? Til havs: Vil vi få definert de 30 pst. av havområdene som skal meldes inn, som skal vernes etter Kunming-Montreal-avtalen? Det lå ikke i den havforvaltningsmeldingen som vi har fått. Vil vi få disse definisjonene fra regjeringens side,

for det er viktig at folk rundt om i lokalsamfunna er med og utformar sitt areal. Rammene er lagde i plan- og bygningslova,

[10:32:27]: Det er selvfølgelig riktig at arealpolitikken har endret seg de siste ti årene. Problemet er bare at hvis man er kaptein på Titanic og styrer mot et isfjell, holder det ikke å senke tempoet, man må endre kursen. Denne regjeringen har ikke gjort noen ting for å etablere nye skranker, nye terskler i arealpolitikken, men kommer med forventninger til kommunene med mange nye «bør» – det i en situasjon hvor mange kommuner har en anstrengt økonomi og sliter med å levere helt grunnleggende velferdstilbud til sine innbyggere og selvfølgelig ønsker arbeidsplasser og næringsliv.

Det er jo ikkje slik. Det er gode diskusjonar, motførestillingar og avvegingar mellom viktige samfunnsomsyn på den eine sida og natur på den andre. Det skjer dagleg rundt om i alle landets kommunar, må heile tida utvikle det verktøyet kommunepolitikarane har inn i dei avvegingane. er at 4 000 km[2] med landjord er planlagt nedbygd, og en fjerdedel av det er hyttebygging. Realiteten der ute er at naturen taper i veldig mange av de debattene, og det må jo være noen grunner til det. Denne debatten handler ikke om hvor mye selvråderett kommunene skal ha; det handler om at akkurat som i helsepolitikken og sosialpolitikken, har vi en arbeidsdeling mellom stat, fylkeskommune og kommune. Jeg tror det vil hjelpe mange kommunestyrerepresen tanter om man f.eks. har et prinsipp om arealnøytralitet som gjør at de prioriterer innenfor noen arealer som man velger å nedbygge, istedenfor at det hele tiden er en ny debatt med nye interesser for de jomfruelige arealene. Problemet er at naturen ikke kan bygges ned flere ganger. Har man bygd den ned én gang, er det veldig vanskelig å restaurere den tilbake. Ser statsråden disse dilemmaene?

[10:36:20]: Det er synd at re- gjeringen nå rygger litt bort fra et mål de har vært veldig tydelige på, som er arealnøytralitet. Regjeringen har vært høyt ute og sagt at dette er et mål vi skal få til. Men hvis det ikke skal gjelde i kommunene, blir det veldig vanskelig, fordi alt areal i Norge ligger i en kommunene,

i den mest verdifulle naturskogen taper vi 1 pst. hvert år. Vi har reelle utfordringer med å følge opp den naturavtalen som Norge har vedtatt, ikke er noen vilje til å se på systemendringer i arealpolitikken. Vi vet hvem som taper på det; det er naturen, og det er framtidige generasjoner, som skal ha rett på samme tilgang til en intakt natur og miljø som det vår generasjon har.

at det er ein reell forskjell der. Det er jo ikkje sånn at det ikkje er gjort nokon ting. Tvert om har vi statlege planretningsliner ute på høyring no. Der omtalar vi bl.a. hyttebygging

I vårt forslag om arealnøytralitet ber vi «regjeringen utrede og legge fram forslag om hvordan Norge kan innføre et prinsipp om arealnøytralitet i forvaltningen i kommunene innan utgangen av 2027». Eg anerkjenner litt det dilemmaet som statsråden var inne på, at det ikkje alltid er mogleg å gjennomføre. Men det er likevel veldig viktig at ein får på plass det prinsippet, for veldig ofte er det så mykje lettare å ta skogen, myra og landbruksjorda enn f.eks. å utnytte eit område der det står eit gammalt nedsarva bygg – det kan til og med vere ein gamal skule som ikkje blir brukt lenger

Vi har også nokre forslag som går på primærnæringane. Eg er sjølv bonde, og eg er også ein bonde som sørgjer over at vipa er blitt borte frå kulturlandskapet. Eg registrerer at talet på fuglar og artar går nedover,

ønskjer sterkt å kunne drive på ein måte som gjer at dei ikkje forringar det biologiske mangfaldet, men då må vi kanskje fire noko på produktivitetskravet, på effektiviteten, på måten som vi både gjødslar og sprøyter på.

Også her må vi sjå på politikk, og det handlar om landbrukspolitikken meir enn arealpolitikken, men dette heng veldig i hop.

raljerer med naturen, og at det handler om å bygge ned mest mulig. Det er ikke tilfellet. Det er mange kommuner i Norge som får en stadig større bevissthet om hvordan de kan forvalte naturen på en bedre måte, og som ønsker å bidra til å utvikle mer bærekraftige løsninger for å ta vare på mer natur. Og det er veldig bra. Jeg har lyst å vise til Åseral kommune, en liten innlandskommune i Agder fylke, med store heier og fjellområder. Det er bygd mange hytter i Åseral kommune over mange år. Det er en typisk hyttekommune. Kommunen har i en tid kjent på at de må gjøre noe med måten de bygger hyttene på, og måten de bygger ned naturen på, og det samme har grunneierne gjort. For en tid tilbake satte de seg ned sammen og begynte arbeidet med hvordan de skulle møte framtiden. I 2022 ble Åseral kommune en Gnist-kommunene. Gnist er et innovasjonsprogram, særlig rettet mot distriktskommuner, med mål om å få fram bærekraftige og stedstilpassede løsninger knyttet til steds- og næringsutvikling. Resultatet av prosjektet er starten på et omstillingsarbeid i reiselivsdestinasjonen, der målet er flere arbeidsplasser, samtidig som de tar vare på naturen og øker det biologiske mangfoldet. Dette skal de gjøre gjennom stedsutvikling av sentrumsområdet, utvikle støtteog delefunksjoner, restaurere natur og bygge hytter på nye måter, med et langt mindre avtrykk enn det det tradisjonelt har vært. Hvorfor nevner jeg dette eksempelet? Jo, fordi det finnes mange av disse eksemplene, og jeg mener, og Senterpartiet mener, at den beste til å forvalte arealene i en kommune er det lokale kommunestyret. De er de første som kjenner på presset om det har blitt for mange hytter eller brukt natur man ikke burde bruke. Jeg har lyst til å avslutte med å si: Hva kan vi gjøre for kommunene? Hvordan kan vi bistå kommunene? Jo, vi må gi dem verktøy, og det er mange ulike verktøy vi i framtiden kan ta i bruk. Når regjeringen har varslet at det skal komme en naturmelding, og vi skal legge inn disse tiltakene, ja, så handler det om å se ting i en helhet. Det handler om å ha en dialog med de lokale folkevalgte gjennom meldingen som regjeringen har varslet. Per

[10:44:39]: Jeg vil takke Miljøpartiet De Grønne for at de bringer opp temaet om hvordan vi skal bruke naturen. Det er ganske avgjørende på mange områder. Det som er det viktigste i forslaget, er at en foreslår at en skal verne minst 30 pst. av norsk natur innen 2030. Natur – hva er det? Jo, det er jord, det er skau, det er utmark, det er ferskvann, det er hav. Hva menes med vern? Jo, slik vern blir forstått i dag, betyr vern å ta area Det er altså noen som mener at en kan ta 30 pst. av arealene ut av bruk samtidig som vi kan gjennomføre et grønt skifte. For meg er et grønt skifte at vi har en overgang fra det fossile karbonet til det fornybare karbonet, altså over til fotosyntesens produkter, enten det er på havet, i skauen eller i jorda. Skal vi få til det, må en jo bruke arealene, og det blir altså et spørsmål om hvordan en skal bruke arealene. Stortinget legger de store linjene for arealbruken. Den kommunale planleggingen følger opp, innenfor de rammene er det den private eiendomsretten, der den enkelte grunneier – den myndige grunneier, den langsiktige grunneier – gjør sine beslutninger for å ivareta sin næringsvirksomhet. Skauen omfatter omtrent 40 pst. av det norske arealet. Skaubrukspolitikken er altså i dette spørsmålet utrolig viktig. Det er helt opplagt at den skaubrukspolitikken som ble anlagt for 70 år siden, ikke passer inn i framtida. Vi er nødt til å ha en ny skaubrukspolitikk. Og hva er kjernen i en ny skaubrukspolitikk? Jo, det er skauskjøtsel, det er hvordan vi skjøtter skauen, hvordan vi bruker skauen. Det er andre krav i dag enn det var i 1950. Vi er nødt til å ivareta naturmangfold, vi er nødt til å ivareta flerbrukshensyn, bl.a. friluftsinteresser, vi er nødt til å ivareta at fotosynteseproduksjonen skal bli høyest mulig, slik at vi altså får produsert fornybart karbon, slik at klærne kan være basert på fornybart karbon, ikke fossilt karbon. Da er det helt feil å ta 30 pst. av arealet ut av bruk. Vi må diskutere hvordan vi skal bruke arealene. Da er det helt presserende at vi får fram noen gode eksempler, basert på den beste naturtypekartleggingen. Vi kartlegger naturverdiene, og så legger vi skaubruksplaner som ivaretar det jeg nå har prøvd å si. Vi må få fram de gode eksemplene, ikke minst i de bynære områdene, slik at vi greier å kombinere dette. Men basis er et lønnsomt skaubruk som produserer grønt karbon, og som ivaretar de langsiktige hensynene.

[10:47:53]: Langsiktig og ansvar- lig forvaltning av natur er utrolig viktig, og som mennesker har vi et veldig stort ansvar for å ta vare på naturen og miljøet. I Senterpartiets program står det helt klart at vekst er ikke å forbruke mer, men å forvalte bedre. Framtiden vår er avhengig av naturens produksjonsevne og at mangfoldet opprettholdes. Vern er ikke den eneste måten å bevare natur på. Gode forvaltertradisjoner gir som regel et bedre og mer langsiktig vern enn det mer formaliserte vernet. Mye av det biologiske mangfoldet i Norge er avhengig av menneskers bruk. Om lag en tredjedel av de norske artene som er utrydningstruet, hører hjemme i kulturlandskapet i beiteområder og slåttemark. Derfor er fortsatt bruk av norsk natur til matproduksjon kjempeviktig for å opprettholde naturmangfoldet og for å sikre leveområder for pollinerende insekter. Det er også veldig viktig å opprettholde en aktiv beiting, også i marginale strøk. Jeg er veldig glad for at vi har fått på plass en god jordbruksavtale i dag. Senterpartiet står i en tradisjon som mener at ressursene best møtes gjennom bærekraftig bruk. Vi kan ikke bare frede oss fram til en bærekraftig utvikling, vi må ha en fornuftig bruk av naturen. Folkelig deltakelse og engasjement er en av bærebjelkene i vår miljøpolitikk, og da må det lokale folkestyret ha en viktig rolle i dette. Grunnen til at jeg tok ordet i denne saken, er forslag nr. 1, hvor det står at Norges oppfølging av den globale naturavtalen legger til grunn at Norge skal verne minst 30 pst. av norsk natur. Men det er jo ikke det som står i den globale naturavtalen. Der står det natur skal beskyttes og bevares. Beskyttelse og bevaring kan være vern, men det kan også være fornuftig bruk, slik representanten Lundteigen sa i forbindelse med hvordan det norske skogbruket kan være fornuftig bruk. Da er det beskyttet, det er bevart, og det er brukt. Une noe av ut- fordringen vi har, er at vi ikke har bestemt oss for hvor mye natur som skal kunne bygges ned, og da bygges det ned mer og mer.

kollaps i enkelte økosystemer, og dette er grunnen til at vi har signert en naturavtale, og at verden prøver å stanse tapet av natur. Det betyr at man må ha et slags nullpunkt – et «nok-punkt». Prinsippet om arealnøytralitet er et forsøk på å innføre et sånt nok-punkt og si at kanskje har vi bygd ned nok natur nå. Derfor må vi heller anstrenge oss ekstra for å utnytte bedre de arealene vi allerede har bygd ned. Så det er et viktig prinsipp

skal ha et prinsipp om arealnøytralitet. Alternativet til det er at vi forplikter kommunene til selv innbyrdes å tenke arealnøytralt, og at vi heller har en ordning for dispensasjoner fra det.

hvordan vi skal klare å oppnå målet om å stanse tap av natur og naturavtalens forpliktelse til også å restaurere 30 pst. av forringet natur uten uten i praksis å forfølge et arealnøytralitetsprinsipp, er for meg uforståelig. Jeg er helt enig i at kommunene skal fortsette å forvalte arealene,

Høyre og Fremskrittspartiet i tidligere regjeringer. En stor feil er at plan- og bygningsloven og planavdelingen ligger til Kommunaldepartementet. Det bør tilbake til dit fagmiljøene er, til Klima- og miljødepartementet. Det er der det hører hjemme. Det er der man har den riktige sammenhengen og kunnskapen, det er der den samles. Akkurat på arealbruk er det regjeringen som er veldig viktig. Det er der veldig mange av beslutningene tas.

Det er riktig at det ikke står eksplisitt at vi skal verne 30 pst., men jeg mener Norge bør verne 30 pst., slik som mange andre land kommer til å gjøre, vi bør gjøre det etter naturmangfoldloven. Det er ikke bare å sette en osteklokke på. Det kan være naturreservat, eller det kan være nasjonalparker, nasjonalparker, hvor det jo er større anledning til å fortsette som man har gjort tidligere. Det er formålet med vernet som er viktig. I landskapsvernområder er det også formålet med vernet som er det viktige, og dette må vi legge inn – også marine verneområder, som vi ligger altfor langt etter Problemet er at svaret som hele tiden kommer fra regjeringen, er at klima og natur skal være rammen omkring all politikk, men foreløpig og så langt, med den praktiske politikken regjeringen fører, framstår det bare som tomme ord.

viser hvordan vi skal nå disse målene innen 2030. Vi må følge opp klimaavtalen vi har med EU. Vi må også gjøre det vi forventer av andre som vi har blitt enige med om å stoppe avskoging innen 2030. Venstre slutter seg til

takk for debatten. Det har vært en fryd å ha to av de viktigste statsrådene for naturpolitikken i Norge i salen

Representan- ten Elvestuen sa at han var misfornøyd med regjeringa. Jeg har lyst til å replisere at jeg er veldig misfornøyd med Venstre. Hvorfor er jeg veldig misfornøyd med Venstre? Jo, fordi det som er så til de grader i fokus, er vern i betydningen å ta ut av bruk. Det fører sjølsagt til at de som har ansvaret for forvaltningen av arealene, setter seg på bakbeina, de blir forbanna, de blir helt oppgitt for dette er praktiske folk som skjønner at Norge er avhengig av at disse arealene brukes. Og veldig mange av dem er interessert i å bruke disse arealene på en ny måte som ivaretar tidens krav, samtidig som det legges til rette for at det skal være lønnsomt. De fleste bør forstå at å gå inn for 30 pst. av norske arealer under naturmangfoldloven i den tradisjonen som i dag er med reservater og landskapsvernområder og det som der er, og den manglende oppfølgingen av formålet som vi ser rundt omkring i hele landet – gjør at vi som har en lang tradisjon i forvaltning av natur på en framtidsrettet måte, blir ganske oppgitte, ja, vi blir ganske forbanna. Det som trengs, er en diskusjon om hvordan vi skal bruke arealene. Det snakkes også om nedbygging og boliger.

seg? Vi har mer enn nok av arealer til boligbygging i Norge hvis vi sprer arbeidsplasser og aktivitet over hele landet, uten at det kommer i konflikt med de hensyn som vi her diskuterer. Det er svære ting. Vi må diskutere hvordan, og ikke ha ensidig fokus på å ta arealer ut av bruk. Jeg er meget skuffet over at Venstre har kjørt seg fullstendig fast i vern, vern, vern, vern og å ta det ut av bruk. Det henger ikke sammen som en helhet. Vi Vi snakker om at vi skal ha helhetlig planlegging i alle sammenhenger. Hvor skal en skaffe det fornybare karbonet fra hvis en ikke skal bruke skogene, skogene som fanger en enorm mengde CO2 gjennom fotosyntesen? Vi får ikke det fornybare karbonmaterialet til alle de materialene vi trenger, hvis vi ikke utnytter de arealer vi har, på en klok måte. Det har bestandig vært en politikk her at vi diskuterer skogbrukspolitikk. La oss komme tilbake til det, det er det som er saken. Mani

(A) [11:03:18]: Representanten El- vestuen sa at han var misfornøyd med denne regjeringen og regjeringen før det. Da blir en fristet til å lure på om han er fornøyd med sin egen innsats som klimaminister når det gjelder naturfeltet. Sannheten er at denne regjeringen har satt en helt annen kurs når det gjelder å stanse bit-for-bit-nedbyggingen av naturen vår. Vi har gjort alvor av ordene når vi har sagt at klima og natur skal være rammen rundt all vår politikk. Vi har innført grønn bok, som er et helt nytt system for hvordan vi teller klimagassutslipp. Verken representanten Elvestuen eller den forrige regjeringen løftet en finger for å få det på plass. Nå er det norsk politikk, og det samme systemet akter vi å gjennomføre for naturen vår. Som jeg sa i mitt innlegg i stad: Hvis vi vet hva vi har, blir det også lettere å ta vare på det og beskytte det. Jeg mener at regjeringen har gjort mange tiltak som opposisjonen krever, og som man etterspør,

Det er veldig fint at Stortinget er utålmodig etter den meldingen som kommer, men jeg mener at vi skal være forsiktig med å så tvil om Norges posisjon som en pådriver for bedre naturpolitikk. Norge var en pådriver for å få på plass den internasjonale avtalen. Flere av oss var på plass i Montreal og så hvordan den norske regjeringen og norske forhandlere sto i front for å få på plass disse målene. Det er klart skal gjennomføre de målene i Norge, og det er derfor regjeringen har varslet at vi skal komme med en naturmelding til høsten. Mange av de tingene som vi har diskutert her, kommer til å være en del av meldingen. Denne debatten viser at man hele tiden må tenke helhet og tenke på hvordan alle de tre nivåene må samarbeide for å ta bedre vare på natur. Jeg kjøper heller ikke prinsippet om at kommunestyrepolitikere, eller for den saks skyld fylkestingspolitikere, ikke er opptatt av natur. Alle politikere trenger bedre verktøy og mer kunnskap, og jeg er glad for at regjeringen har satt i gang en helt ny kurs i naturpolitikken.

(V) [11:06:11]: Andre får bedømme mitt arbeid som klima- og miljøminister, men jeg sto i hvert fall i kampen da jeg var det. Utover det synes jeg vel representanten Hussainis innlegg var enda mer tomme ord.

Det gjorde jeg som statsråd, og vi støttet det. Så fort Senterpartiet gikk inn i regjeringskontorene, ble den støtten kuttet. Det er ett eksempel på den mangelfulle politikken som de fører.

Jeg er veldig glad for det representanten Elvestuen har gjort for Maridalen, for han er en representant for dem som ønsker å følge opp en forvaltningsplan. Det er dessverre lagd mange forvaltningsplaner, men de blir ikke fulgt opp, og Senterpartiet har et ansvar for ikke å ha fulgt opp de bevilgningene. Vi er helt enige om det.

for å ivareta det biologiske mangfoldet, blir helt feil, for vi kan ivareta det biologiske mangfoldet gjennom eksempelvis en skogskjøtselspolitikk som har det som premiss. Det er framtidas politikk, det er noe annet enn den skogpolitikken som ble anlagt for 70 år siden. Vi må modernisere skogbrukspolitikken, skogskjøtselspolitikken. Det er utfordringen. Legg til side det ensidige fokuset på vern, legg vekt på hvordan vi skal bruke arealene.

Eg har lyst til å dra nokon litt overordna refleksjonar før eg gjer greie for Senterpartiet og regjeringa sitt syn. Dei overordna refleksjonane går på at rovviltpolitikken er blitt polarisert, kanskje meir i den siste tida. Det meiner eg er litt beklageleg. Eg trur me alle har eit ansvar for å få den diskusjonen som dreier seg om rovdyr, inn i litt meir ordna former, for å kalla det det, at me diskuterer fakta og politikk, og at me klarer å forhalda oss til det som er vedteke i denne salen. Det som har prega rovviltpolitikken dei siste tiåra, er nettopp at ein har funne saman i breie forlik i Stortinget.

ein har klart å ivareta den todelte målsetjinga som ligg som eit overordna mål for rovviltpolitikken. Der har me strama inn,

Eg er veldig glad for at det framleis er eit breitt fleirtal av parti som samlar seg om dei lange linjene som har lege til grunn i rovviltpolitikken. Eg trur det er det som på sikt vil ta ned konfliktnivået. Det vil aldri bli konfliktfritt så lenge me har beitedyr og rovvilt i norsk natur. Det er ein slik ibuande naturleg konsekvens at dei går ikkje godt i hop.

denne typen sak fortjener brede forlik og fortjener også å få lov til å ligge i ro. Rovviltpolitikken skjer innen rammene av Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven. Det ligger fast. Så har Stortinget, mer eller mindre alle partier, gått inn for rovviltforliket, og vi oppfatter dette som en ren omkamp om det. Det kommer til å bidra til

Det er 20 år sidan, altså i 2004, Stortinget vedtok at bestandsmåla er eit minimumsmål. Regjeringa må sikra at forvaltninga av rovdyr i praksis reflekterer dette, og at det ikkje vert praktisert som eit maksimumsmål. Alle rovviltnemndene burde vera representerte med fagleg kompetanse og biologisk kunnskap, og sjølve jakta burde kanskje også ha vore meir profesjonalisert. Det er eigentleg kanskje berre behov for eit fåtal jegerar, og denne forma for jakt er ikkje sport, hobby eller rekreasjon, det er rovdyrforvaltning.

Difor må rovviltnemndene få ei endå større rolle med konfliktdempande tiltak. Me må søkja å koma vekk frå erstatning for tap av dyr over til støtte til tiltak i område med rovvilt- og husdyrkonfliktar.

Samarbeid og forvaltning over kommunegrensene kan og bør verta betre. Ein bjørn kan sleppa unna i Indre Østfold, men kan risikera å verta skoten i Trøndelag. Regjeringa bør ta initiativ til samarbeid med ulike interessentar og forskingsmiljø og utarbeida fleire og betre førebyggjande og konfliktdempande tiltak der rovdyr er ei utfordring.

Vi har inngått bre- de og gode rovviltforlik i denne sal tidligere. Der har vi bestemt bestandsmålene, og jeg tror det er viktig at vi hegner at vi hegner om denne enigheten. Det skaper en forutsigbarhet, og det skaper en respekt for de lokalsamfunnene som er berørt av rovviltpolitikken vår. Ikke minst fører det igjen til at vi demper konfliktene. Vi skal ikke gå så veldig mange år tilbake før rovviltpolitikken sto på dagsordenen, og stort sett var det en polarisert debatt med høyt konfliktnivå.

og diskutere på et folkelig og godt nivå. Derfor er det en unødvendig debatt vi har i Stortinget i dag. Heldigvis får man ikke flertall, og jeg er glad for det. Jeg registrerer at Venstre i sin merknad skriver at det er fullt mulig å redusere konfliktnivået rundt beitedyr og rovdyr samtidig som rovdyrbestanden øker. Det er sikkert mulig, men Venstre har iallfall ikke klart det så langt. Vi har brede forlik i dag. Vi har en todelt målsetting. Vi skal ha og ivareta rovvilt, men vi har også en beitenæring som er utrolig viktig. Norge er ikke gudbenådet med tilgang til god matproduksjon. Derfor er utmarka avgjørende viktig for norsk matproduksjon. Det opplever kanskje ikke Venstre når de er i kjøledisken i Oslo, men beitenæringen er altså helt avgjørende for norsk matproduksjon.

jeg er veldig glad for at flertallet i dag er med på å opprettholde dagens rovviltpolitikk. Det eneste positive med saken som blir fremmet i dag, er vel at vi får bekreftet at forlikene ligger fast. Sofie

Diskusjoner om rov- vilt og beitedyr skaper alltid høy temperatur, og det er flere hensyn å ta. Da er vi ikke alltid tjent med utestemme. For Rødt er det todelte målet i rovviltforliket viktig. Vi skal ha beitedyr i beiteprioriterte områder og rovvilt i rovviltprioriterte områder. Norge er et gressland. Tre prosent av arealet vårt er dyrkbar mark. Hvis vi skal kunne produsere mat selv og sikre en så stor selvforsyningsgrad som vi kan, må vi ha dyr på beite. Vi må utnytte de store beiteressursene i utmarken, som bare kan brukes ved at dyrene selv går ute og finner maten sin. Å produsere så mye mat vi kan i Norge, er en del av den globale dugnaden det er å produsere mat til verdens befolkning. Vi har også mål om økt selvforsyning. Derfor støtter Rødt langt fra alle forslagene fra Venstre. Vi mener noen av dem mister dette aspektet av syne, og vi kommer derfor til å støtte tilrådningen om å avvise representantforslaget. Samtidig støtter vi noen forslag som kommer opp i denne saken, for Norge er også et naturland. De områdene som skal brukes til utmarksbeite, er også levestedene til mange andre arter enn våre husdyr. Det biologiske mangfoldet er livsgrunnlaget Naturen gir oss rent vann, medisiner, flomdemping, skredsikring, byggematerialer og mat, for å nevne noe, så et rikt biologisk mangfold er viktig. Å ta vare på naturen er også en del av en global dugnad vi skal være med på. Vi har forpliktet oss til det gjennom den internasjonale naturavtalen, og det gjelder også de store rovdyrene. Alle de fire store rovdyrene, ulv, bjørn, jerv og gaupe, er på den norske rødlisten over utrydningstruede dyr i Norge. Å bevare rovdyr er ikke bare noe vi kan kreve av andre land; vi er også nødt til å gjøre det selv. Derfor er vi likevel med på noen forslag i denne saken. Jeg kan legge til at vi trekker støtten til forslag nr. 10, som vi mener er bedre bevart, mer nyansert og mer balansert i forslag nr. 11, som Rødt også er med på. Rødt støtter som sagt rovviltforliket. Vi skal ha husdyr på utmarksbeite i Norge, men vi skal også bevare artene og deres genetiske mangfold på lang sikt. Når artene ikke endrer status på rødlisten og kommer over i en bedre, mindre truet kategori, er det klart at vi er nødt til å ta noen grep. Vi er med på noen konkrete forslag om å utrede bestandsmål – ikke bestemme dem over bordet her og samtidig ta hensyn til beitedyr. Det er de to hensynene som begge må veie tungt sammen. Jeg har stor respekt for rovviltforvaltningen i Norge, den todelte målsettingen med beitedyr og rovdyr virker. Tap av sau til rovdyr de siste 12–13 årene er vel omtrent halvert,

det var et flertall som stemte det igjennom. Vi mente åtte–tolv ville vært det riktige også den gangen. Det har heller ikke vært ført en bred politikk for den rovviltforvaltningen vi har hatt. I forrige stortingsperiode var det et Dokument 8forslag levert om morgenen fra Arbeiderpartiet, vedtatt om ettermiddagen med Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som innskrenket ulvesonen

Det har ikke vært noe bredt forlik som har holdt over tid. Vi mener vi kan ha denne mode rate økningen uten at det medfører større tap av beitedyr.

som man gjør det man kan for å holde nede. Regjeringen har til og med varslet at de vil se på om man skal redusere de bestandsmålene. Når det gjelder jerv, sliter man med å holde en sterkt på et ynglingstall på 39 hvert år. Vi mener det ville være bedre å ha en moderat økning og mener også vi kan ha en moderat økning av gaupe til 75 ungekull. 75 ungekull. Forslagene er om moderate endringer, altså at vi går tilbake til den gamle forståelsen av ulvesonen, der revir som er 50 pst. innenfor ulvesonen, beholdes og behandles som det.

Når det gjelder bjørn, må de rovviltprioriterte områdene være bedre tilpasset bjørnen. Der er vi jo ikke oppe på bestandsmålene. Vi skal huske at dette er moderate endringer i en rovdyrforvaltning som er den strammeste i hele Europa. Jeg synes norsk rovdyrpolitikk er litt pinlig og bærer litt preg av berøringsangst. Man har politisk vedtatt antall ynglinger for å dempe konfliktnivået, men alle forstår jo at enda viktigere enn antallet er hvilke dyr som tas ut, og at man tar ut dem som faktisk f.eks. går på beitedyr. Jeg tror ikke man får ned konfliktnivået i rovdyrpolitikken før man får en mer faglig basert forvaltning, og jeg synes det var interessant å høre representanten Trellevik ta opp det i sitt innlegg. Jeg vil takke Venstre for et godt forslag, som Miljøpartiet De Grønne tilslutter seg. Rovdyrene våre hører hjemme i norsk natur, som andre arter i norsk natur, men i dag står både bjørn, jerv, gaupe og ulv på rødlisten. Det er fordi Norge har en politikk hvor vi systematisk holder bestandene veldig lave. Når det gjelder ulven, er den helt på grensen til utryddelse. Det er selvfølgelig helt uakseptabelt, både fordi en intakt natur har verdi i seg selv, og også fordi en slik politikk fører til innavl og lidelser for dyrene. Regjeringen utreder likevel nå enda lavere bestandsmål for alle de fire store rovdyrene, og det er nesten ikke til å tro. I dag er bestandsmålet for helnorske ynglinger av ulv i Norge på tre valpekull i året.

Det håper jeg vi aldri vil se. Mange europeiske land, som har langt mindre natur enn Norge, har likevel mer rom for ulven enn oss. Miljøpartiet De Grønne mener selvfølgelig at hensynet til rovdyr må avveies mot hensynet til beitenæringen og tamrein.

å ha mest mulig stordriftsfordeler, at bonden skal springe fortere, og hvor det er vanskeligere å ha dyrene ute og slikt, har full interesse av å få mest mulig fokus på rovdyrene som et problem, istedenfor landbrukspolitikken, som ikke er innrettet for de små brukene og en variert bruk av norske ressurser i Norge. I dag mener jeg at den balansen best ivaretas av mindretallets forslag, som sier ja til moderat økning av bestandsmålene for alle rovdyrene og nei til ulvejakt inne i ulvesonen. Vi trenger en helt ny naturpolitikk i Norge, og det bidrar dette forslaget også til. Jeg

Rammene for rovviltforvaltningen er lagt av Stortinget, og disse rammene er mitt utgangspunkt for oppfølgingen innenfor dette fagområdet. Samtidig vil det alltid være slik at ting kan gjøres bedre eller annerledes, og så får vi vel erkjenne at i denne saken har regjeringen og Venstre litt ulik innfallsvinkel. Forhold knyttet til forvaltning av ulv ble grundig utredet i forbindelse med stortingsmeldingen som ble lagt fram i 2016. Der var det også utredet flere alternative bestandsmål og ulike måter å avgrense ulvesonen på, inklusiv forslaget som nå fremmes av Venstres representanter om 8–12 familiegrupper av ulv. Stortingsflertallet vedtok et bestandsmål på 4–6 årlige ynglinger samt en reduksjon av størrelsen på ulvesonen. Denne regjeringen vil utrede bestandsmålet for ulv, men da med utgangspunkt i en eventuell reduksjon. Det er ikke tatt endelig stilling til saken, men dersom regjeringen kommer til at bestandsmålet bør reduseres, vil det selvfølgelig bli lagt fram for bred behandling i Stortinget. Når det gjelder jerv, mener jeg hovedutfordringen er å lykkes enda bedre med å forvalte bestanden i tråd med bestandsmålet som Stortinget har vedtatt. Jeg ønsker å begrense bruken av hiuttak mest mulig, men av hensyn til beitenæringene og regulering av jervebestanden er det likevel nødvendig i noen spesifikke tilfeller. regjeringen vil utrede bestandsmålet også for jerv, nærmere bestemt en reduksjon i de nordligste delene av landet. Utgangspunktet for det er at særlig den samiske reindriften framholder jerven som problematisk. Det er et arbeid som ikke er påbegynt ennå, men dersom regjeringen kommer til at bestandsmålet bør reduseres, vil det selvfølgelig også på jervområdet bli lagt fram for behandling i Stortinget. Jeg kan forstå argumentet om at fravær av rovdyr i villreinområder som Hardangervidda ikke er naturlig sett fra et naturfaglig perspektiv. Villrein og rovdyr har sameksistert i tusenvis av år og er evolusjonsmessig tilpasset hverandre. Samtidig er det i dag også andre forhold som må inngå i vurderingene om hvor vi skal ha rovdyr, slik som hensynet til utmarksbeite for sau. Jeg ser det som lite hensiktsmessig å vurdere omfordeling av bestandsmålet med føringer om å ha jerv på Hardangervidda på nåværende tidspunkt. tidspunkt. Som for jerv er også gaupe framholdt som særlig utfordrende av den samiske reindriften. Regjeringen tar denne typen tilbakemeldinger på alvor, og vi har derfor også sagt at vi vil utrede en reduksjon av bestandsmålet for gaupe i de nordligste delene av landet. Det vil selvfølgelig også, som for de andre bestandsmålene, eventuelt legges fram for Stortinget, hvis vi kommer fram til å foreslå en endring. Regjeringen bygger på den regionale forvaltningsmodellen og ønsker å styrke rovviltnemndenes rolle. Jeg ser det derfor som lite aktuelt for regjeringen å frata nemndene ansvaret for å fastsette sonene for områder der brunbjørn skal ha prioritet. Samtidig ser jeg at det er en sammenheng mellom oppnåelse av bestandsmålet og avgrensing av bjørnesonene, og dersom regjeringen kommer til at bestandsmålet bør endres, vil jeg ikke utelukke at det kan være naturlig å se flere ting i sammenheng.

statsråden enig i at et bestandsmål bør være et mål? Det er bra for naturen om vi klarer å ha flere rovdyr enn bestandsmålet, så lenge det ikke fører til større tap av beitedyr. Bjelland Eriksen [11:33:19]: Hvis det var sånn at vi kunne ha rovdyr uten at det ga en interessekonflikt, hadde vi jo ikke trengt bestandsmål i det hele tatt. Utgangspunktet for bestandsmålene er at vi skal klare to ting på en gang. gang. Det er at vi skal ha levedyktige bestander av rovvilt i Norge, forvalte dem på en skikkelig og grundig måte, og samtidig legge til rette for næringsaktivitet i hele landet vårt, særlig knyttet til både landbruk og reindriftsnæringen. Jeg tror vi har feil fokus i rovdyrpolitikken hvis vi tror at det finnes magiske løsninger som gir høyere rovviltbestander uten at det også skaper interessekonflikter og motsetninger. Derfor tror jeg det er bedre at vi fokuserer på at bestandsmålene skal være riktig at vi skal styre nært opp til bestandsmålene og ha en effektiv og klok, kunnskapsbasert forvaltning. Klarer vi det, demper vi også de konfliktene og interessemotsetningene som kan ligge i rovdyrpolitikk

nettopp for å avveie de to viktige hensynene som vi skal veie mot hverandre. Det er ingen målsetting i Norge å ha arter som er rødlistet. Vi skal ta vare på rovviltbestandene i Norge samtidig som vi legger til rette for aktivitet i hele landet vårt. Da er det avgjørende at vi setter bestandsmålene våre riktig og følger opp i tråd med det. Jeg må få lov til å legge til at f.eks. for ulv har Høyesterett bekreftet at bestandsmålet vårt er i tråd med våre forpliktelser etter Bernkonvensjonen. Det viser at det er fullt mulig – gjennom en kunnskapsbasert tilnærming – å ha en bestandsmålmetodikk hvor man fastsetter bestandsmålet på det grunnlag at vi skal ta vare på rovvilt bestandene våre, men samtidig kunne drive med aktivitet i hele landet vårt, og på den måten sørge for å ta vårt

De er jo rent politisk besluttet på Stortinget gjennom forhandlinger. De er satt som mål fordi det var de eneste målene man klarte å bli enige om tilbake i 2011, og det ble strammet inn i 2015 for ulv. Alt har vært politikk. Da blir mitt spørsmål, hvis man skal legge den faglige tilnærmingen til grunn: Er statsråden da villig til å nedsette en faglig vurdering av hva som ville være både riktig og mulig bestandsnivå for de store rovdyrene i Norge, også for at de skal få en status som ikke lenger er «kritisk truet» eller «sterkt [11:36:57]: Alle de vurderingene vi gjør knyttet til eventuelle endringer i bestandsmål, og i dette tilfellet noen områder hvor vi vurderer reduksjon i bestandsmål, som jeg redegjorde for i mitt innlegg, gjør vi på faglig grunnlag. Det er bakgrunnen for at vi ber Miljødirektoratet spesifikt se på og utrede det, og vi tar det inn i vår saksbehandling og eventuelle oppfølging overfor Stortinget i neste omgang. Jeg er opptatt av at vi skal ha en kunnskapsbasert politikk, og at vi skal legge til rette for at vi skal ta vare på rovviltbestandene våre – være oss vårt ansvar bevisst. Samtidig må vi være ærlige og si at avveiningen mellom næringsaktivitet i hele landet og rovdyrforvaltning ikke er en rent faglig avveining. Det er også mange politiske avveininger som ligger i det, f.eks. knyttet til hvor vi skal ha rovviltprioriterte områder, og hvor vi skal ha beiteprioriterte områder. Det er et viktig ansvar som vi som politikere må ta på alvor og følge opp på en grundig og skikkelig måte. [11:38:05]: I Hurdalsplattfor- men står det at naturen skal være ramme for all politikk. Det står også at man skal utrede lavere bestandsmål for ulv og bjørn, her er det en visst konflikt i og med at både ulv og bjørn er på rødlisten, og ulv er nær utryddelse i Norge. I oktober 2023, etter oppdrag fra regjeringen, konkluderte Miljødirektoratet med at man ikke bør ta ned bestandsmålene for ulv og bjørn. Er det ikke da litt rart, også gitt at Hurdalsplattformen sier at naturen skal være ramme for all politikk, at statsråden fortsatt ønsker å utrede dette, selv om Miljødirektoratet fraråder det?

Det å utrede bestandsmål, også for noen av de andre store rovdyrartene, er jeg ikke så veldig redd for. Så kan vi bruke det som en del av vår helhetlige vurdering av hvordan vi sørger for en god balanse mellom det å ta vare på rovviltbestanden i Norge og samtidig legge til rette for næringsaktivitet.

det handler om å bygge gode og kloke systemer. Det er vi i gang med for fullt på naturområdet, og jeg gleder meg til å legge fram naturmeldingen som kommer til høsten. Det er noe jeg mener vi på mange måter har fått på rovdyrområdet, der vi klarer å balansere hensynet til natur, hensynet til artenes overlevelse, at de skal ha gode rammer, og at vi samtidig skal ha næringsaktivitet i hele landet. Jeg gleder meg også veldig til å få en stortingsmelding om natur fra regjeringen, det er noe vi har ventet lenge på. Hvordan vil den utredningen se ut, og blir den offentlig tilgjengelig? pussig, synes jeg, at man har bedt om uttalelse fra Miljødirektoratet, som kunne ha vært de som utredet dette. De frarådet det, og så vil regjeringen opprettholde en utredelse om bestandsmålene. Og hvem leder det arbeidet? Er det klima- og miljøministeren eller er det landbruksministeren?

for å prøve å bygge en god og fornuftig bro mellom ulike interesser og mellom den helhetlige, trygge og effektive forvaltningen vi skal ha. Så har vi på noen av disse områdene fått faglige vurderinger fra Miljødirektoratet. Disse vil vi legge til grunn og bruke i vår saksbehandling og vurdere når vi skal se på bestandsmål, eventuelt skal foreslå endringer. Vi vil be om faglige vurderinger på de områdene der vi ikke har bedt om det allerede – av samme grunn: Vi skal ha en kunnskapsbasert politikk, slik at vi skal gjøre de kloke og helhetlige avveiningene som skal til for å sørge for at bestandsmålene våre er satt på et godt og skikkelig grunnlag.

rovviltbestandene. Det er et ansvar som er høyt oppe på min prioriteringsliste, og det skal ligge til grunn for alle eventuelle forslag til endringer i bestandsmålet som jeg legger fram for Stortinget, hvis vi kommer til at det blir aktuelt. til at det blir aktuelt. Jeg mener det er riktig at vi har bestandsmålene, fordi det i tillegg er andre interesser som må avveies på en klok og fornuftig måte i rovdyrpolitikken. Det er også bakgrunnen for at jeg mener det er helt essensielt at vi har en effektiv forvaltning, der f.eks. skadedyr tas ut effektivt. Det er for at

[11:43:04]: Jeg har to bilder på kontoret mitt. Det ene er av den samiske kunstneren Nils-Aslak Valkeapää.

å drive med den typen matproduksjon. Reinen er jo for den samiske befolkningen både kultur og næring. På det bildet som jeg har av Valkeapää, er det et samisk samfunn, og i utkanten av dette samiske samfunnet er det noen som skyter bjørn for å berge rein.

Jeg er veldig glad for at statsråden i dag også så tydelig ser denne saken i forhold til den samiske befolkningen og beitenæringen. Det setter jeg veldig stor pris på. Det Det andre bildet jeg har lyst til å fortelle om, er et fotografi som jeg fikk tilsendt av en ung reineier på Saltfjellet. Det er et kjempefint bilde. Statsråden er velkommen innom for å se på det. Kanskje han ikke ser hva som er feil på bildet, men jeg skal fortelle det. Reineieren som sendte inn bildet, var helt fortvilet.

Det er en helt uholdbar situasjon. Jeg er glad for at den tiltakspakken som regjeringen har lagt fram for reindrifta, ønsker å finne og sette i verk tiltak for å redusere rovvilttap i samarbeid med reindriftsnæringen, og også at en skal utrede en reduksjon av bestandsmålene. Jeg håper vi får en

til å utfordra SV, som ikkje har teke ordet i debatten i dag, sjølv om dei er medforslagsstillarar på fleire av dei forslaga som ligg på bordet her. Grunnen til at eg vel å gjera det, er at

Eg meiner det står i grell kontrast til den politikken SV legg for dagen i det som ligg på bordet no. Det meiner eg fortener refleksjon, for skal ein nå dei måla som eit fleirtal blei einige om at ein skulle nå innanfor norsk matproduksjon, med ei opptrapping til 50 pst.,

Her registrerer eg at det er stor forskjell. Det kan då vera interessant å sjå kvar SV vil leggja seg når ein får framlagt resultatet av årets jordbruksforhandlingar,

Det er viktig å påpeke at dette er helt moderate økninger av bestandsmålene i Norge, og at selv om Stortinget vedtar dette, vil Norge – suverent – ha den strengeste rovviltpolitikken i Europa. Med habitatdirektivet i EU-landene ville dette vært helt forbudt, det vi holder på med. Da ville vi måtte stille helt andre krav, og vi måtte ha helt andre forvaltningsregimer

Man burde hatt en liten økning, eller utvidelse, i Rendalen. Det er et faktum at ulv drar til Rendalen for å dø, i stor grad, for det er der man havner i disse konfliktområdene ved grensene, og derfor blir de unødvendig tatt ut, uten at det er noe tap. samme for jerv. I de samme områdene i Innlandet kunne jerv enkelt komme opp på disse bestandsmålene uten at det hadde gitt noe større tap. At man tillater jerv på Hardangervidda, erkjenner jeg er en mer krevende øvelse,

klart vanskelig, men det er jo nettopp derfor bestandsmålene er lave i Nord-Norge. Jeg synes også det er et paradoks at da jeg var statsråd, foreslo regjeringen til og med at man skulle flytte bestandsmålet for gaupe i Troms og Finnmark, at den skulle tas ned og flyttes sørover, men det ble tatt bort av et storting som avviste hele forslaget, hvor også den endringen ble tatt bort.

tallene. Jeg synes det er synd at dette blir nedstemt på Stortinget. Dette er små endringer, moderate endringer, som vil ha stor betydning for disse bestandene,

[11:52:02]: Jeg beklager å måtte dra ut denne debatten, men jeg er nødt til å realitetsorientere representanten Elvestuen.

det betyr at vi har rundt 400 jerver. I Nordland, som jeg refererte til tidligere, har vi bestandsmål på ti

fordi reinen er i dårlig kondisjon. I Nordland og Troms har vi de høyeste slaktevektene på reinokser, på voksen rein som slaktes, så reinen er i god kondisjon. Jeg har lyst til å minne om hva Sametinget sier om den psykiske helsen, spesielt til reindriftsutøverne. Det er problematisk for dem å se at ørn tar kalvene med det samme de kommer ut, og det er problematisk for dem å gå og lete og lete etter døde dyr. Den psykiske helsen påvirker hele familien, og det påvirker hele det samiske samfunnet. Så dersom representanten Elvestuen tror at forslagene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

Jeg vil først og fremst takke komiteen for et godt samarbeid om behandlingen av Prop. 47 L for 2023– 2024 fra Klima- og miljødepartementet. I proposisjonen foreslås endringer i svalbardmiljøloven, som vi behandler her i dag. Jeg skal her ta for meg noen av de mest vesentlige endringene: I § 30 foreslås det å innføre et nytt forbud mot bruk av droner i nærheten av fuglefjell i hekketiden. I §§ 30 og 30 a foreslås det å innføre et forbud mot unødig unødig å forstyrre, lokke til seg eller forfølge isbjørn og innføre et avstandskrav til isbjørn på 300 meter, og at kravet økes til 500 meter i perioden 1. mars til 30. juni. Det foreslås også en tilbaketrekningsplikt om isbjørn påtreffes nærmere enn avstandskravet.

Lovforslaget har vært på høring, og det har kommet en del tilbakemeldinger, og stridstemaet har i stor grad handlet om de endrede bestemmelsene om isbjørn. Innstrammingene i lovverket er begrunnet med at det er blitt langt flere isbjørner enn tidligere og flere turister og økt press fra klimaendringer, noe som fører til at leveområdene og mattilgangen for isbjørnen minker. Samtidig er det et mål at isbjørnbestanden skal få utvikle seg tilnærmet upåvirket av lokal aktivitet på Svalbard, og at den ikke skal tilvennes mennesker. I departementets høringsrunde var 41 av 43 43 høringsinstanser kritiske til innstrammingsforslagene i isbjørnbestemmelsen, og de kritiske instansene representeres i stor grad av næringsliv, reiseliv og filmproduksjon. Det har også kommet flere høringsinnspill til komiteen med kritiske innspill til departementets forslag. Regjeringen har tidligere uttalt at man arbeider med en ny stortingsmelding om Svalbard, som etter planen skal legges fram for Stortinget i 2024. Denne skal erstatte den forrige svalbardmeldingen av 2016. vedta dette nå, eller om man skal vente på svalbardmeldingen. Komiteens tilråding fremmes av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Venstre og bestående av Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti ber regjeringen trekke tilbake Prop. 47 L og fremme den på nytt i forbindelse med behandlingen av den nye stortingsmeldingen om Svalbard. Jeg ser fram til debatten om saken

Det som manglar, er reelle verkemiddel for å handheva lova. Svalbard er eit arktisk område med sårbar natur og eit biologisk mangfald som er heilt unikt, som bl.a. har isbjørn – ikkje mange land kan skryta av det. Me har òg utryddingstrua fuglar som blir utsette for forstyrringar og miljøpåverknad. Difor er det alltid viktig at me balanserer mellom menneskeleg aktivitet, natur og dyreliv og ikkje minst klimaet på Svalbard.

Me anerkjenner at det er viktig med menneskeleg aktivitet på Svalbard, men det må òg vera i ein balanse. Me må ta på høgste alvor at auka menneskeleg aktivitet byr på nokre utfordringar. Lovverket slik det står i dag, er vanskeleg å handheva. Difor finn me det nødvendig med ei forsterking. Det som overraskar meg i denne saka, er at Høgre er med på å framstilla denne forsterkinga av lovverket som eit problem, eit lovverk som vil gje beskyttelse for sårbare dyr og sårbar natur. Høgre viser med dette utsetjingsforslaget kvar dei eigentleg står i klima- og miljøpolitikken. Det er litt rotete og viser litt manglande evne til å ta avgjersler og vera konkret når det faktisk gjeld. Me kan forsikra både Høgre, næringslivet og fastbuande på Svalbard at svalbardmeldinga som kjem seinare, skal vareta ei brei interesse på Svalbard. Samtidig skal me klara å vareta den sårbare arktiske naturen saman med næringslivet og fastbuande.

(H) [12:03:14]: Det er et vik- tig lovverk vi diskuterer her i dag, som Høyre i regjering tok initiativ til å oppdatere i lys av en økende trafikk fra turisme – også ekspedisjonsturisme

Som representanten Merkesdal helt riktig påpekte, er det en liten bit av et større bilde. Det større bildet er svalbardmeldingen – hva som er den norske målsettingen for svalbardsamfunnet, for politikken, for norsk bosetting framover. Det er veldig store og viktige spørsmål, ikke bare for bosettingen

Jeg har tidligere hatt den glede og også det tunge ansvar å skulle representere Norges standpunkt overfor andre land i utenrikstjenesten, både som utstasjonert og i møte med andre land. Jeg kan ikke få understreke betydningen nok av at man som norske representanter vet at man har et samlet storting bak seg i svalbardpolitikken når man sier hva som er standpunktet – overfor både land som er enig i norsk standpunkt, og land som ikke er enig i norsk standpunkt. Solberg-regjeringen, men også regjeringen før den, har klart å samle de store partiene – på tvers av høyre- og venstresiden – i brede flertall i svalbardpolitikken. Det er en styrke for Norge.

så ta stilling til miljøregelverket, som vi også har bedt om å få oppdatert. I stedet har man fått noen bestemmelser hele lokalsamfunnet mener slår føttene under de næringsgrunnlagene som er på Svalbard.

det er kanskje det mest inngripande forslaget – og det handlar om å innføra forbod mot dronar i hekketida på fuglefjell og eit par andre mindre miljøretta tiltak. Det går ikkje til angrep på den store, overordna svalbardpolitikken. Han ligg fast.

Det er viktig for naturen, som me har eit særskilt ansvar for å ta vare på, som er veldig sårbar, og som er i veldig stor endring på Svalbard på grunn av klimaendringar og anna.

(SV) [12:09:09]: Det er et viktig forslag vi behandler i dag, som gir bedre beskyttelse til isbjørn og natur på Svalbard, støtter SV opp om det forslaget som regjeringen har lagt fram. Men vi har også fremmet et løst forslag til saken som har til hensikt å gi isbjørnen enda litt sterkere beskyttelse, og det går på å å kunne bruke pepperspray i møte med isbjørn. Vi vet at det kan fungere avskrekkende på isbjørnen. Det er prøvd tidligere, i Alaska, hvor folk har blitt overrasket på hytta av isbjørn som prøver å trenge seg inn. I stedet for å finne fram geværet og skyte isbjørnen, har man gitt isbjørnen en skikkelig dose pepperspray i døråpningen, og isbjørnen har forsvunnet. dette er et forslag som både vil gi folk bedre beskyttelse mot isbjørnangrep, og som også vil føre til at vi tar bedre vare

og du får et isbjørnhode inn i teltet. Da kan det være litt vanskelig å få fram skytevåpenet i tide til å få avverget et angrep fra isbjørnen, men har du en dose pepperspray liggende ved hodeputen, har du i hvert fall muligheten til å få brukt den ganske raskt, og både du og isbjørnen vil overleve. Derfor håper jeg at de partiene som nå har snakket varmt om å

avstandskrav til isbjørn. Jeg har forståelse for at det har vakt ganske sterke reaksjoner på Svalbard, selvfølgelig hos mange som i dag forholder seg

selv om den ikke er oppe på det naturlige bestandsnivået. Målet er at det skal bli enda flere isbjørner på Svalbard. den vil være på mindre tilgjengelig områder på grunn av den globale oppvarmingen. Dette skjer samtidig som det har blitt økt turistaktivitet. Man må forvente at det blir flere turister Da mener Venstre det er riktig med disse avstandsbestemmelsene, men synes samtidig at regjeringen har gjort et klokt valg ved å moderere Miljødirektoratets forslag om at 500 meters

at regjeringen legger til grunn en fleksibilitet på grunn av motstanden fra dem som skal lage naturfilmer, de som har oppgaver. Det må fortsatt være mulig på Svalbard også framover. I regjeringens Hurdalsplattform står det at naturen skal legge rammer for all politikk. Dette er et eksempel på det, og det

er truet og presset fra mange kanter. Flere har nevnt klimaendringene, og det er egentlig ganske brutalt allerede. Vi får se om vi klarer å ivareta isbjørnbestandene i verden

500 meter i avstandsregulering virker fornuftig. Mye isbjørn, etter det jeg skjønner, vil nok være skremt før det,

gått galt før man eventuelt klarer å finne fram en pepperspray for å beskytte seg, selv om tanken er god. At det er bedre å beskytte seg med pepperspray mot en bjørn enn å skyte den, er jeg enig i,

både menneskeliv og det å skyte en bjørn, med at noen har en pepperspray. Jeg tror at ulempene mange ganger overskrider fordelene med å slippe det fri. Så kunne man likevel ha sett for seg at man utreder det, men jeg er kritisk til det signalet det sender fra Stortinget. Så vi kommer til å stemme mot det forslaget.

[12:17:15]: Sval- bard er et unikt naturområde. Ingen andre steder finner man et så rikt dyreliv så langt nord. Svalbard er lett tilgjengelig og et attraktivt reisemål for å oppleve uberørt natur og dyreliv. Det er det stadig flere som vil. Turisme og ferdsel har økt i mange år, og Svalbard har langt mer turisme og ferdsel enn andre områder så langt mot nord. Samtidig vet vi at Svalbard har verdens raskeste klimaendringer, som gjør dyrelivet mer sårbart for forstyrrelser. Å bevare Svalbards særegne villmarksnatur er et av de overordnede målene for svalbardpolitikken. Naturen og dyrelivet skal bevares tilnærmet upåvirket av aktivitet på Svalbard, og miljøhensyn skal veie tyngst ved konflikt mellom miljøvern og andre interesser. Hovedtrekkene i svalbardmiljøloven har vært uforandret siden 2002, og med dagens aktivitetsnivå er den ikke lenger tilstrekkelig til å ivareta miljømålene for Svalbard. De endringene vi diskuterer i dag, kommer i tillegg til en del større endringer i miljøregelverket på Svalbard, bl.a. endringer i verneforskriften om hvor turister kan settes i land, og som er viktige for en mer bærekraftig forvaltning av svalbardsamfunnet. Denne regjeringen kommer snart med ny svalbardmelding. Selv om jeg selvfølgelig ikke kan kommentere innholdet nå, kan jeg si at regjeringens lovforslag og regjeringens svalbardmelding har utgangspunkt i det samme utfordringsbildet når det gjelder reiseliv og økt ferdsel. ferdsel. Klimaendringene fører til vanskeligere forhold for isbjørn på Svalbard. At isbjørnen får lete etter mat, jakte og hvile uten forstyrrelser fra oss mennesker, er viktig, og derfor må vi holde god avstand. God avstand vil også sikre at det ikke oppstår farlig situasjoner, og at isbjør nen over tid ikke blir tilvent oss mennesker. Sysselmesteren på Svalbard har etterlyst et tydeligere regelverk om å holde avstand til isbjørn, og har i sin tilråding anbefalt et konkret avstandskrav nettopp for å tydeliggjøre regelverket og lette og effektivisere sysselmesterens håndheving. Å styrke isbjørnens beskyttelse mot omfattende og nærgående ferdsel er helt nødvendig, og jeg er glad for at komiteens flertall er enig i det. Men jeg vil også presisere at like viktig som å foreslå nødvendige regler, er det for meg at forslagene ikke går lenger enn det som faktisk er nødvendig. Regjeringens forslag er vesentlig mindre omfattende enn forslaget som var på høring, ved at regjeringen ikke har fulgt opp høringsforslaget om et absolutt forbud mot å oppsøke isbjørn. Isbjørn er viktig, men like viktig er sjøfuglene. Jeg er svært glad for at vi får på plass regler som ivaretar disse. Det går stadig dårligere med sjøfuglene, og det er viktig å redusere forstyrrelsene under hekketiden. hekketiden. De andre endringene i lovforslaget om overtredelsesgebyr, opprydding og delegering er viktig for gode og effektive beslutningsprosesser som det er flott å få på plass. Avslutningsvis får jeg beklage at jeg var litt for offensiv i forrige sak, vi har mye vi skal gjøre på klima- og miljøområdet, men vi skal selvfølgelig vente på tur. Presidenten

I meldingen påpekes det at en fortsatt utvikling innen eksisterende virksomhet slik som reiseliv, forskning og høyere utdanning vil bidra til å nå dette målet. Flere innspill har kommet inn fra aktører innen reiseliv og andre aktører på Svalbard. De uttrykker bekymring for både bolyst, reisevirksomhet og muligheten for å drive det på Svalbard framover. Ikke minst henger det sammen med at kullgruvene legges ned i 2025, og 200 arbeidsplasser Lokalbefolkningen uttrykker bekymring for reiselysten og at dette lovforslaget som nå kommer, sterkt begrenser både bolyst og utforskningsmuligheter. Deler statsråden noen av de bekymringene, eller mener han at alle de lokale tar helt feil [12:21:35]: Jeg har respekt for mange av de bekymringene som har vært uttrykt underveis. Nettopp derfor, som jeg også redegjorde for i mitt innlegg, har vi i vårt forslag vært opptatt av å ikke ha strengere regler enn nødvendig. Samtidig tror jeg vi må erkjenne at de reglene som har vært der, og som har vært der over lang tid, ikke gir god nok beskyttelse, og de gir ikke god nok avgrensning, gitt det det betydelige presset som har blitt fra turistnæringen, og som har gjort det nødvendig å foreslå disse endringene. Jeg har stor tro på at næringen skal klare å tilpasse seg det på en klok og fornuftig måte, og at det skal være et godt grunnlag for å drive reisevirksomhet på Svalbard også i framtiden. Så skal vi minne oss selv på at noe av grunnen til at det er viktig å fremme disse endringene, handler også om et trygt og godt lokalsamfunn. Vi ser at det blir flere problembjørner som følge av at de blir tilvant at de stadig oppsøkes av menneskelig aktivitet. Det kan vi bidra til å unngå gjennom dette regelverket, som også vil være bra for lokalsamfunnet på Svalbard. Marius

De lange linjers løp er det vi skal legge til grunn for svalbardpolitikken, og vi bør også søke å finne sammen og kunne enes om en svalbardpolitikk som står seg gjennom vekslende regjeringer.

med den svalbardmeldingen som ventes å komme nå, i 2024. Det ble også uttrykt her tidligere at høringsinnspillet og høringsrunden har ligget der mer enn et år, og det er da veldig snodig at man har så dårlig tid og vil få det innført nå. Kan statsråden avklare hvorfor man ikke kan vente til svalbardmeldingen kommer?

kloke innstramminger i regelverket, som avveier de viktige hensynene som ligger i både en bedre beskyttelse av isbjørnen, og at vi skal kunne ha næringsaktivitet i framtiden. i framtiden. Hvis en del av de endringene som vi har fremmet i forskrifter, hadde vært lovendringer, kunne jeg i og for seg forstått noen av de utfordringene som representanten spiller over til meg. Men her snakker vi altså om et avstandskrav til isbjørn og i tillegg konkrete reguleringer knyttet til forbud mot ubemannede luftfartøy ved fuglefjell. At det ikke skal være greit å ta stilling til det isolert sett, klarer jeg ikke helt å forstå.

Har man da budsjettmessig tatt hensyn til disse nye lovforslagene i form av økt behov for politiressurser og oppfølgingsenheter? [12:25:46]: La meg bare først si at det er helt greit å være uenig i denne konkrete saken. Hvis det var sånn at man hadde fremmet et alternativt forslag, fordi man f.eks. mente at avstandskravet til isbjørn var for inngripende, kunne jeg i og for seg forstått det,

som et alternativt forslag til den innstillingen som nå ligger. Når det gjelder oppfølging og ressurser, har departementet vurdert det konkret i sitt svar til komiteen. Vi vurderer ikke at det er behov for økte ressurser til Sysselmesteren,

året er noe som har blitt nevnt som problematisk av noen av de mest seriøse reiselivsaktørene vi har på Svalbard, og NHO. Denne komiteen var på reise til Svalbard. For alt vi vet, kan vi ha brutt loven under den reisen, uten at vi var klar over det. over det. Til enhver tid å være mer enn 500 meter fra isbjørn, er veldig vanskelig å overholde og ikke minst håndheve. si til både befolkningen på Svalbard og reiselivsoperatører, som har gitt over 100 høringsinnspill om at dette er problematisk for dem? De mest seriøse ønsker ikke å få i sitt omdømme at de er lovbrytere ved tilfeldigvis å være 500 meter i nærheten av isbjørn. Hvordan skal de forholde seg til dette? La meg bare innledningsvis si at jeg forstår at turister som kommer til Svalbard, ønsker å se isbjørn. Jeg forstår av samme grunn hvorfor det er en næringsaktivitet å tilby å oppsøke

noe som ikke har vært tilfelle i det regelverket som er nå, på grunn av den økte belastningen som har kommet. Det er bakgrunnen for at det har vært behov for å gjøre innstramminger, som vi diskuterer her i Stortinget i dag. Stortinget i dag. Det er ikke straffbart f.eks. å komme uforvarende og uforskyldt på isbjørn. Det er i og for seg helt greit, men da må man trekke seg tilbake når man blir oppmerksom på bjørnen. Jeg skjønner at det å starte å forvalte dette regelverket, skaper noen spørsmål, men jeg er helt overbevist om at det som på andre områder, kommer til å gå seg godt til over tid. [12:29:00]: Det statsråd- en nevner der, er allerede ivaretatt av det lovverket som er i dag. Man skal ikke drive oppsøkende virksomhet overfor isbjørn, og de seriøse reiseaktørene forholder seg til det. Man kunne i dialog med dem kommet fram til et veldig godt lovverk, og man kunne jobbet sammen med Høyre og andre partier og fått et bredt flertall.

Er det et mål i seg selv å skaffe en ny presedens om at man ikke skal etterkomme det opposisjonen ønsker å gjøre for å få samarbeid og brede flertall? Er det en bevisst politikk? Er det noe som statsråden tenker at man skulle ønske også når hans parti er opposisjon? Eller er det sånn at vi fremdeles ønsker å legge opp til å få brede enigheter om svalbardpolitikken? Statsråd [12:30:00]: Det er litt spesielt å bli kritisert fra mindretallet i en sak som dette for at man ikke har et enda bredere flertall enn det vi har. Jeg har vært opptatt av å legge til rette for en bred inkludering knyttet til disse spørsmålene hele veien, og mitt mål er alltid at vi skal ha et så bredt flertall i Stortinget som mulig. Det er jo ikke riktig det representanten sier om at dette allerede er ivaretatt. Det er Sysselmesteren på Svalbard som i sin spesifikke tilrådning til Miljødirektoratet har uttrykt bekymring for situasjonen, som f.eks. sier at samme individ flere ganger i løpet av en dag blir oppsøkt av Zodiac-båter som har som eneste formål å komme så nær bjørnen som mulig, og han etterlyser spesifikt en strengere, men tydeligere regulering. Det er jo det regjeringen har fulgt opp, og flertallet i denne salen slutter seg til. Da er spørsmålet hvem Høyre er mest opptatt av å følge opp – om det er reiselivsnæringen, eller om det er Sysselmesterens klare anbefaling. Da bør man også være ærlig og tydelig i innstillingen om det. [12:31:06]: Det har også vært klare signaler fra NHO, fra reiselivet, som er veldig opptatt av å bevare og verne isbjørn, om at disse reglene kan utformes på en bedre måte. Det kan gjelde avstandskrav og andre måter å tilnærme seg dette på. Dermed kan man få et regelverk som det er bred enighet om både blant lokalbefolkningen og blant næringslivet og reiselivet på Svalbard. Jeg synes det er problematisk at regjeringen da

[12:32:13]: Igjen: Det er helt greit å være uenig i sak, men for en del av disse innstramningene tror jeg det er reelle, underliggende uenigheter som er begrunnelsen. Jeg har vært opptatt av at vi ikke skal ha strengere regelverk enn det som er nødvendig. Derfor har jeg kommet reiselivsnæringen i møte og ikke tatt inn et totalforbud mot å oppsøke isbjørn, men satt noen tydelige avstandskrav. Jeg tror det er fullt mulig å forvalte det på en klok og tydelig måte. Jeg synes, igjen, at hvis det er denne reelle, underliggende uenigheten som er bakgrunnen for de problemstillingene som representanten tar opp, kunne man vært åpen og tydelig på det i innstillingen, at det er det man mener, ønsker å gå for noe som er mer i reiselivsaktørenes interesse og mindre i retning det som Sysselmesteren peker på. For meg føyer dette seg litt inn i en rekke av saker der Høyre ikke vil si hva man mener om ikke vil delta i de i og for seg aktive uenighetene som jeg og noen av de andre representantene i salen har. Det synes jeg er synd, for det tror jeg hadde vært berikende for debatten. Une Bastholm (MDG) [12:33:25]: Jeg synes det bør sies i denne debatten at reiselivsnæringen kanskje bør minnes på at det er ingen isbjørn å se hvis vi ikke klarer å ivareta isbjørnbestanden på Svalbard, så det er i alles interesse at man tar hensyn til dyrelivet på en sånn måte at bestanden faktisk klarer å leve videre. Da er jeg enig med regjeringen i denne saken, og vi kommer til å stemme for. Jeg er mer bekymret for at dette ikke er tilstrekkelig. Så mitt spørsmål til statsråden er om det kommer til å komme noen flere tiltak, f.eks. i svalbardmeldingen, for å ivareta dyrelivet på Svalbard og å gå opp noen flere linjer mellom dyrelivets interesser og andre interesser slik at vi faktisk ivaretar dyrelivet.

noen områder og sørge for at den urørte naturen som finnes på Svalbard, blir ivaretatt. Det klart at det er et svært inngripende tiltak, mye mer inngripende enn den spesifikke lovendringen som kommer til å bli vedtatt av Stortinget, med det flertallet som ligger bak, men det er helt nødvendig. Hvorfor er det nødvendig? Jo, fordi vi over tid har sett en nedadgående spiral, der reiselivsnæringen hele veien skal søke nye, urørte naturområder, noe som fører til en stadig økt belastning på svalbardsamfunnet. Det kan vi ikke leve med, og det er derfor vi har gjennomført store endringer i miljøpolitikken for Svalbard, for å sikre at vi tar vare på den urørte og spesielle naturen som finnes der, og de viktige artene som vi skal forvalte på en trygg og

blant store deler av lokalbefolkningen på Svalbard, som ser med uro på de forslagene som nå kommer. Det foreslås vesentlige endringer i miljølovgivningen og isbjørnbestemmelser som kan både redusere bolysten, begrense næringslivet og ikke minst begrense mulighetene for friluftsliv. Hadde vi og de andre partiene som nå stemmer for å sende dette tilbake og ta det sammen med svalbardmeldingen, kommet med alternative forslag nå, hadde det vært en nå, hadde det vært en sak. Det er spesielt å høre statsråden si at siden vi ikke har fremmet alternative forslag, har vi en dårligere sak. Vi ønsker en helhetlig, ansvarlig svalbardpolitikk, der man kunne sett dette i sammenheng med svalbardmeldingen. Det er ikke sånn at svalbardmiljølovgivningen ikke har innvirkning og påvirkning på både bosetting, suverenitetshevdelse, muligheter for å ferdes på øya – alt. Det er Det er snodig at denne regjeringen har valgt å ikke ta hensyn til det. Fremskrittspartiet fremmet i fjor et forslag om å samkjøre svalbardmiljøloven med svalbardmeldingen. Det ble nedstemt. vis prøver å få til atter en gang. Det er et flertall som stemmer mot det og stemmer for å behandle dette stykkevis og delt. Vi mener det er meget uheldig. Jeg vil også påpeke at Senterpartiets bagatellisering av bekymringene lokalt næringsliv kommer med ikke minst nedvurderingen av lokalstyrelederen og lokale aktører – er det meget spesielt å høre fra et parti som vanligvis pleier å kjempe lokalstyrets og lokalinvolveringens sak.

spesielt når man er i båt, har man tilbaketrekningsplikt og må eventuelt lette anker og flytte seg derfra. Hvis man skal til eller hjem fra en hytte og er uheldig og støter på en isbjørn innenfor 500 meter fra veien, har man ikke mulighet til å gjøre det man har planlagt.

Jeg synes det er positivt å høre det jeg opplevde som en litt mer ydmyk og forsonende tone fra statsråden. Samtidig har vi representanten fra fra Senterpartiet, Øren Heen, som altså ikke har noen erkjennelse av at dette burde blitt gjort på en annen måte, og at man burde tilrettelagt for opposisjonens ønske om å behandle ting samlet, se ting i sammenheng

eg synest det er eit interessant forslag frå Haltbrekken, som ber oss om å tenkja på ein situasjon der me ligg i telt og det kjem ein isbjørn inn i teltet. Det er vel få av oss som kjem til å oppleva akkurat det.

eit visst tidsrom når isbjørnen faktisk er veldig sårbar. Elles er det snakk om eit avstandskrav på 300 meter. Det kler ikkje Høgre å ha ei populistisk tilnærming til debatten. Då er spørsmålet mitt: Kvar er Høgre i desse spørsmåla? Kva meiner Høgre eigentleg er viktig på Svalbard når ein skal vareta klima og natur?

I svalbardpolitikken handlar det om å hevda det me meiner er Noregs interesser på Svalbard, at me har ei norsk busetjing der, at dette er underlagt norsk lovgjeving, sjølvsagt i samarbeid med dei andre traktatspartane. Her er det inga ueinigheit – inga ueinigheit i det heile. Dette lovforslaget har vore på omfattande høyring, der alle næringslivsaktørane på Svalbard og andre som opererer på og rundt Svalbard, har hatt god tid til å koma med sine innspel. Dei har vore grundig vurderte av regjeringa. Dei fekk utvida høyringsfrist, slik at ein skulle få ordentlege og gode lokale prosessar der det var relevant. Her har eg lyst til å korrigera representanten Nilsen litt, lokalstyret i Longyearbyen har eit svært avgrensa mandat. Det omfattar Longyearbyen. På resten av Svalbard er det staten som har ansvaret, og som er grunneigar stort sett overalt, utanom i to russiske område og eitt privat, som er på dagsordenen i desse tider. Så det er faktisk staten og oss her i Oslo, når me er samla her i Oslo, som skal utøva den myndigheita, gjennom vår lokale representant, som er Sysselmeisteren.

eg kan bli oppfatta som noko krass og lite imøtekomande: Ja, det kan godt henda eg er det, men me har faktisk lytta. Det er gjort justeringar etter at det første forslaget blei sendt på høyring, og når me er komne dit at me meiner at dette er riktig å gjennomføra, har me valt å behandla den lovproposisjonen, gått inn i han

men seier heller at dette skulle me hatt i ein annan debatt, i ei anna sak. Vel, her er no i alle fall grunnlaget lagt på bordet, slik at ein kunne ha fremja alternative forslag viss ein meinte at det var alternativ som var betre enn det som faktisk blir vedteke i dag.

har kommet over 100 negative høringsinnspill fra en liten befolkning på Svalbard som lever i en veldig spesiell situasjon, og som har et opphold der – mange med en tanke om å gjøre noe for bra for landet. De har sagt veldig tydelig fra, og de har ikke blitt hørt. Vi har ikke utredningskapasitet til å lage helt nye lover, men hvis man hadde lyttet til Høyre og fremmet dette lovforslaget på nytt i forbindelse med svalbardmeldingen, eller etter den, kunne man ha fått et veldig godt kompromiss med Høyre og ikke minst noe som Svalbards befolkning hadde tenkt var gode retningslinjer for å ta vare på isbjørnen og samtidig opprettholde en norsk befolkning og næring.

Nilsen (FrP) [12:47:24]: Jeg har ikke tatt ordet for å dra debatten videre ut, jeg føler vi har fått debattert flere punkter, felter og områder vi er uenige om. Det har vært en interessant debatt, dessverre ikke helt det utfallet som partiet jeg representerer, ønsker. Men slik er det. Som sakens ordfører vil jeg takke for debatten i dag og ønske folk god tur ut i vakre Oslo i solskinnet.